to je Prijedlog Odluke o razrješenju dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i Prijedlog Odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Predlagatelj akta je Vlada republike Hrvatske, na temelju članka 27. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje? S nama je gospođa Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Žigman. **Mikuš Žigman, Nataša** Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Odredbama članka 27. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, utvrđeno je da predsjednika i članove Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja imenuje i razrješuje dužnosti Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Predsjednik i članovi Vijeća imenuju se na razdoblje od pet godina, i mogu biti ponovno imenovani. Kako je dosadašnjim članovima Vijeća, gospodinu Denisu Matiću, zatim magistrici znanosti Ljiljani Pavlic i magistrici znanosti Tatjani Peroković, istekao mandat, Vlada je donijela Prijedlog Odluke o razrješenju dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, kao i Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća. Magistrica znanosti Liljana Pavlic i gospodin Denis Matić, ponovno se predlažu kao članovi Vijeća, dok je za novu članicu Vijeća predložena doktorica znanosti Mirta Kapural, koja ima dugogodišnje iskustvo rada u Agenciji, i bavi se dakle, dugi niz godina pravom tržišnog natjecanja. Svi ovi predloženi članovi Vijeća, ispunjavaju formalne kriterije za imenovanja iz članka 28. Zakona, a riječ je o ljudima, o profesionalcima koji se, koji imaju dugogodišnje radno iskustvo u području iz nadležnosti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Hvala vam lijepo. Hvala vam i vama. Dakle, želi li predstojnik to jest izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Ne. Onda imamo samo jednu prijavu u ime Kluba zastupnika. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Ivan Milošević. Izvolite. Hvala podpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege, državna tajnice. Ja sam u proteklih par godina više puta govorio o značaju Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, za tržišnu ekonomiju u Hrvatskoj, kojoj se tek učimo, pa ću danas skratiti i samo ću reći da Klub HDZ-a podržava ovu Odluku o imenovanju dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, dakle doktorica Mirta Kapural, magistrica Ljiljana Pavlić i Denis Matić. Hvala. Hvala i vama. Vrlo brzo mogu zaključit, te samim time mogu i zaključiti raspravu o Prijedlogu Odluke o razrješenju dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i Prijedlog Odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, o jednom i drugom Prijedlogu, glasovat ćemo se kad se steknu uvjeti. Time smo i završili s dnevnim redom, sa dnevnim redom zapravo za danas. 23. siječnja, u srijedu u 9 sati i 30 minuta, s Konačnim prijedlogom Zakona o podacima informacijama u zdravstvu, drugo čitanje P.Z. broj 422. Želim vam svima ugodan vikend i doviđenja.